Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče iz Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. S nama je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja g. Mile Horvat koji je već ovdje na položaju i sad će nas upoznat sa zakonom, izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče HS. Uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici, dakle ovdje je, danas je tema Prijedlog zakona o izmjeni i dopuna Zakona o zaštiti zraka u prvom čitanju. Naime, mi smo 2022.g. imali široku raspravu oko izmjene ovoga zakona jer smo tad trebali definirati i mislim da smo uspjeli definirati jedan ozbiljan institut koji se zove Akcijski plan sa svim svojim elementima. Sada smo morali zbog konverzije kune u euro određene, određen dio ovog zakona koji se odnosi na prekršajne odredbe morali smo definirati u eurima. Kad smo dakle otvorili tu mogućnost odnosno tu potrebu za, za izmjenama zakona onda smo u širim konstatacijama uvažili i prijedloge inspekcije u nekoliko slučajeva gdje su oni kroz praksu vidjeli da postoje određene stvari koje trebamo ovdje jasnije definirati, pa smo onda kroz ove izmjene i dopune unijeli i nekoliko sugestija samih inspekcija za pomorske objekte i uglavnom bi to, to to bi bio sukus ovih, ovih izmjena. Dakle kao što sam rekao važećim Zakonom o zaštiti zraka propisane su prekršajne odredbe u iznosima novčanih kazni koje su definirane u kunama, potrebno ih je bio definirati u eurima. Isto tako, kroz provedbu Zakona o zaštiti zraka uočeni su manji nedostaci u propisanim odredbama potrebni za potpunu provedbu inspekcijskog nadzora pomorskog objekta od strane Inspekcije sigurnosti plovidbe i to u nadzoru djela dokumentacije koji se odnosi na metode za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari sa pomorskih objekata. To su dodatni uređaji i oprema koja je ugrađena u pomorskim objektima, dakle to su oni uređaji koji kontroliraju razinu sumpora u, u gorivima u gorivima koje koriste brodari. Znamo da naši pomorski objekti odnosno brodovi u lukama moraju koristiti sumpor do 0,1%, a na otvorenom moru smiju koristiti sumpor sa 1% koncentracije. ukupna ocjena je da naši brodari zadovoljavaju te uvjete, uglavnom će se ovo odnositi na, na brodare iz, iz trećih zemalja. Kroz odredbu, kroz provedbu Zakona o zaštiti zraka uočeni su nedostaci u određenim odredbama koje omogućuju potpunu provedbu inspekcijskog nadzora od strane Državnog inspektorata vezano uz definiranje pravnih osoba koje mogu provoditi izradu akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka, kao i uz definiranje svih obveza pravnoj osobi za koje nadležna inspekcija pri nadzoru može narediti otklanjanje uočenih nepravilnosti. …/Govornik se ne razumije./… rok koji institut potrebe izrade akcijskih planova lokalnim samoupravama i gradovima, uočili smo da kvalitetne akcijske planove mogu raditi samo ovlaštene osobe, dakle pa smo onda stavili ovu stavili smo tu, tu odredbu smo onda ugradili kao i obvezu u zakon. Čl. 1 prijedloga zakona uređuje se i dopunjava čl. 7 novom odredbom kojom se dodatno definiraju pravne osobe ovlaštenici koji mogu provoditi poslove izrade akcijskih planova kao što sam rekao. To je nedostajalo do sad. Čl. 2 novom odredbom definira se obveznik koji mora osigurati provedbu mjerenja za posebne namjene. Naime čl. 36 smo definirali kako se provode mjere posebne namjene, radi se dakle kad se pojavi onečišćenje zraka u određenoj aglomeraciji, gradu onda po prijavi privatne osobe ili inspektorata izvršno tijelo grada mora procijeniti da li postoji potreba za daljnjim mjerenjima. Ako postoji potreba u roku 5 dana mora donijeti tu odluku o mjerenjima posebne namjene, dakle praćenje te povećane koncentracije i načinu financiranja. To je čl. 36 regulirano. Do sad je falio, nedostajao je taj dio tko će to provesti. Dakle provodi izvršno tijelo lokalne samouprave. Čl. 3 stvara se pravni okvir da Vlada RH donese uredbu kojom će se urediti praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz motora koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve i motorna vozila uz upis podataka u registar, način i rok dostave izvješća o emisijama prema ministarstvu, kriterije i mjerila za izračun naknade za obavljanje poslova evidencije i način dostave podataka te evidencije europskim, Ovdje se radi o vozilima dakle necestovnim vozilima, to su vozila koja se ne registriraju. Imaju motore, a ne registriraju se kao što su šumska vozila itd., motorne pile i sve to skupa da sad dalje ne nabrajam. Činjenica da oni su emiteri negdje, negdje oko 30% takvih emisija. Do sad su bili van popisa, van kontrole, van evidencije. Ovom, ovom izmjenom zakona mi sad ćemo ustrojiti sustav koji će pratiti evidenciju takvih onečišćivača i naravno kontrolirati onda cijele te postupke. Čl. 4 dodatno se uređuje čl. 48 u dijelu koji se odnosi na vrstu dokumentacije koju zapovjednik pomorskog objekta mora voditi vezano uz način korištenja metoda smanjenja emisija koje su ugrađene na pomorski objekt. Čl. 5 do 8 uređuju se način da se propisanim odredbama olakšava postupanje Državnog inspektorata prilikom provedbe inspekcijskog nadzora. Čl. 5 dopunjuju se odredbe čl. 83 o definiranju odgovornih pravnih osoba koje podliježu inspekcijskom nadzoru na temelju ovog zakona. Čl. 9 do 15 zamjenjuju se iznosi u kunama kao što sam rekao, mijenjaju se u eurima, definiraju se u eurima. Čl. 9 i 10 dopunjuju se i usklađuju prekršajne odredbe u području nadzora pomorskog objekta od strane nadležnog tijela u RH i dodatno dodatno se čl. 13 i 14 stvara pravni okvir za kažnjavanje temeljem neispunjenja obveza dostave podataka o izvorima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz motora koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve i motorna vozila, dakle odgovorne osobe iz prethodnoga za provedbu ovog zakona nisu potrebna određena dodatna sredstva u proračunu RH niti će dosadašnje financijske obveze za gospodarstvenike se ovim izmjenama povećati. Dakle, ovo je prvo čitanje, toliko, toliko o ovom. Hvala vam. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, cijela Europa se suočava s ozbiljnom krizom javnog zdravstva jer gotovo svi diljem kontinenta žive u zonama s opasnim razinama onečišćenja. Uzroci su naravno različiti od zemlje do zemlje. Grad Slavonski Brod već gotovo 16 godina suočava se s problemom onečišćenja zraka. Mogu li sve ove izmjene i dopune utjecati kako bi provedba ovih zakona barem u onom jednom dijelu pomogla da naši sugrađani počnu konačno i osjete neke pomake u poboljšanju zaštite odnosno u poboljšanju za čistiji zrak u svome gradu.

našoj obavezi izvješćivanja prema Europskoj komisiji izraditi jer je kod njih povećana razina onečišćujućih čestica. Mi smo imali nekih 8 ili 9 konzultacija oko akcijskog plana, izrade akcijskog plana. Taj akcijski plan je i napravljen. Napravljen je, na njega treba dobiti suglasnost subjekata koji su pisali mjere i suglasnost ministarstva i onda ćemo vidjeti na koji način će kroz monitoring od 24 mjeseca, 2 godine praćenja, kako će te mjere doprinijeti smanjenju razine onečišćenja u Slavonskom Brodu. Uglavnom stvar se pokrenula. Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala predsjedavajući. Poštovani predstavniče predlagatelja, poštovani predstavniče Ministarstva gospodarstva. Prije dva mjeseca dakle u prosincu 2023. godine ovdje u Hrvatskom saboru organizirala sam okrugli stol upravo na temu što i koliko se čini kako bi se smanjilo onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu na koje se evo nitko iz vašeg ministarstva na žalost, nije odazvao. Ja evo moram ovim putem izrazit žaljenje i u svoje ime i u ime građana jer se zapravo samim tim nedolaskom na taj, jedan takav okrugli stol i zapravo prisustvovanja raspravi još jednom pokazali svoj odnos zapravo prema, prema ovoj temi. Ali evo da vam malo olakšam odgovore ja vas neću pitati ovaj zašto niste došli ali ću vas pitati dakle konkretno ministarstvo radi, koji su vaši planovi i projekti kako bi zapravo i građani Slavonskog Broda čim prije imali što kvalitetniji i što zdraviji zrak. Dakle da li imate u planu možda nekakve subvencije

dobili poziv, ne znam da li smo dobili poziv, obično se odazovemo na takve tematske sjednice, nema razloga da se ne razgovara o ovim temama. Slavonski Brod je, kao što sam rekao, napravio svoj akcijski plan, tamo je donio mjere, propisao je mjere, vrlo ozbiljne mjere, na koje je dobio suglasnost i ovaj, dakle i mišljenje ministarstva, ponavljam, opet, nakon 9 konsultacija oko same, samog sadržaja akcijskih planovi, oni su ga sa, oni su ga sa svojim ovlaštenikom napravili. Vidjet ćemo koje su mjere tu, dakle te mjere koje su oni propisali, ja ih sad ne mogu sve nabrojati napamet, ali ćemo pratiti i oni su dužni kao lokalna samouprava prati, kroz 20, monitoring, dakle praćenje

Čl. 238, ja bih samo htjela ovaj, nadodati, dakle opet ste nabrojali akcijski plan i sve one provedbe koje treba provesti grad Slavonski Brod. Ja sam vas u pitanju pitala za mjere ministarstva, dakle nekakve plan ministarstva i što će zapravo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zapravo činiti. Tako da, evo, nisam zadovoljna vašim odgovorom. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Sad vidim da je bila povreda Poslovnika pa onda ide opomena jer je bila replika zapravo, ali idemo dalje sa, opomena, naravno. Idemo dalje. Gđa Pocrnić-Radošević, sad replika. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Danas govorimo o manjim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Prvi dio odnosi se na iskazivanje iznosa novčanih kazni propisanih prekršajnim odredbama u eurima kao službenoj valuti RH, a drugi dio odnosi se uglavnom na sugestije Inspektorata koje su uočene tijekom provedbe zakona iz 2022. g. i upravo te godine bilo je puno više novih odredbi u Zakonu o zaštiti zraka, između ostalog, vezanih uz postupke donošenja i provedbe akcijskih planova za poboljšanje poboljšanje kvalitete zraka. E sad, pitam vas kakva je danas situacija? Izrađuju li se i provode akcijski planovi? Tko su obveznici? Možete li spomenuti neke i kako uopće funkcionira taj sustav sa donošenjem i provedbom akcijskih planova? Hvala. Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Dakle onaj, one aglomeracije, oni gradovi koji su imali obvezu da ih naprave, mislim da su jako ozbiljno shvatili taj svoj zadatak. Usvojeni su akcijski planovi grada Zagreba, Slavonskog Broda, Kutine i, i, i grada Siska. Dakle oni su izgradili ovaj i usvojeni su njihovi planovi i mjere koje su tamo sebi propisali o dogovoru sa tijelima koji, čije su to mjere. Oni su dakle, ti akcijski planovi su na snazi. Obaveza iz zakona jeste čelnika lokalne samouprave da prati i izvjšetava o provođenju tih mjera kroz 24 mjeseca i iza toga napravi jedan izvještaj kako su te mjere provedene, kakav je efekt tih mjera i to objavi na službenom, službenom glasilu svoje lokalne samouprave odnosno svog grada kako bi građani bili potpuno upoznati sa ovaj, sa, sa efektima tih mjera, a država, odnosno ministarstvo o tome izvještava Europsku komisiju. Grad Osijek … Hvala, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Kao što ste rekli, u postojećem zakonu uočeni su neki manji nedostaci koji se odnose na inspekcijski nadzor pomorskih objekata. Radi naših sugrađana, da li ovim Zakonom dobijaju novu obvezu ili se samo radi o inspekcijskom pregledu kako bi bio preciznije definiran ovim Zakonom, kako ne bi neki od vlasnika pomorskih objekata izbjegavali svoje do sada obveze koje su propisane zakonom? **Radin, ovog trenutka se radi samo o inspekcijskom pregledu, o načinu kako će se provesti, efikasnije provesti inspekcijski pregled, to je sugestija tijela, dakle inspektorata. Mislim da su brodari upoznati sa obavezom i postotkom sumpora u gorivu koje smiju koristiti i rekao sam već uvodno da naši brodari sa tim nemaju problem, uglavnom. U najvećem dijelu nemaju problem. On će se u najvećem dijelu odnositi na brodare iz trećih zemalja koji uplovljavaju u naše luke koji se trebaju upoznati sa ovim odredbama. Inače, naši brodari nemaju problem zato što se snabdijevaju sa gorivom iz INA-e koja pripremi tu vrstu goriva sa tom niskom razino sumpora. Gospodin Klasić. Nastavni zavod za javno zdravstvo mjerenja, o tome ću nešto govoriti iz lipnja 2023. o Rijeci je riječ o nagomilanom željeznom otpadu, desetke i desetke tona u luci Rijeka. Ja sam o tome govorio nekoliko puta, imali smo i presicu mi mostovci i u HS-u, znamo da je nadležnost ministarstva, Nastavni zavod za javno zdravstvo kaže da su čestice u zraku otrovne, da prelaze granične razine koje su, nisu opasne i sada, ja znam, sad ste vi tu pa ste nam došli kao target, je li, nema ministra Butkovića koji bi trebao na to odgovoriti, ali evo, vaše nadležno ministarstvo, što mislite, kad će se maknuti to smeće iz centra našeg grada i kad će prestati trovanje Riječanka i Riječana? Hvala.

opasnih tvari samo kad se radi o crnim točkama, dakle kad se neko proglasi određen prostor toliko ugrožen da imamo crne točke, onda država reagira sa posebnim mehanizmom. ako dođemo, a ne bi volio da to bude taj nivo opasnosti, onda će država, dakle ministarstvo zna šta treba napraviti odnosno sam inspektorat mora pokrenuti cijelu inicijativu, a mi onda dalje nastavljamo taj dio posla. **Radin, Furio Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, Europski parlament je 18.09.'23. godine podnio amandman na prijedlog direktive Europskog vijeća o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu gdje se tragovi upozorenja aktiviraju i u slučaju prekoračenja doza 3 dana uzastopce koncentracija lebdećih čestica PM 2,5 i PM 10. Prijedlogom zakona ista regulativa nije preuzeta te me interesira da li mislite istu uvrstiti do drugog čitanja

nova direktiva o zaštiti zraka se mora donijeti. Kad se ona donese onda će se implementirati u nacionalno zakonodavstvo. **Radin, Furio Hvala lijepo predsjedavajući. Evo uvaženi državni tajniče, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima raspisan natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Jedna od stavaka su klimatske promjene i zelena tranzicija u kojem se sufinancira jedinicama lokalne samouprave, nabava i implementacija modernih i pametnih uređaja u skladu sa zelenom tranzicijom, a jedan od takvih uređaja je i uređaj za mjerenje kvalitete zraka. Pa evo zanima me imate li podatke pošto se takvi natječaji provode već nekoliko godina što je zabilježeno diljem RH i kakva, kakav jel ima kakav pomak na bolje vezano za kvalitetu zraka ili jesmo li počeli implementirati naša zelena rješenja ili će to, ti rezultati tek doći u narednom periodu koji je pred nama? **Radin, Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle to što je fond raspisao natječaj za, za nabavku takvih uređaja, to su, svrha njihova bi trebala biti informativni, oni su praktično informativni uređaji za javnost koji treba da budu pomoćno sredstvo u dobivanju informacija o kvaliteti zraka. Iz zvaničnih, zvaničnih dakle mreža. Podsjetit ću da Hrvatska organiziran sustav, sustav mreža dakle postoji državna mreža za mjerenje kvalitete zraka, imamo lokalna samouprava svoje mreže i imaju onečišćivači po potrebi vezano za svoju ovu okolišnu dozvolu. Takvih je negdje oko 81, jedna, jedna ovaj instalacija u državi.

Osnovne škole Gornje Vrapče iz Zagreba. Pozdravimo ih lijepo pljeskom. …/Pljesak./… Hvala što ste s nama. Hvala što ste ovdje, hvala. Gospodin Miletić, prije moram pitati da li je, ne vidim nikoga ali ipak pitam da li ima nekoga iz odbora koji želi uzeti riječ. ne vidim nikoga. Sad je gospodin. Otvaram raspravu i gospodin Marin Miletić ispred Kluba zastupnika Mosta će uzeti riječ, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora poštovani gospodine Radin, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, državni tajniče sa svojim suradnikom, dvoje kolega iz vladajućih i dvoje kolege iz oporbe. Prozaičan jedan petak u Hrvatskom saboru, zastupnika nema, nema nigdje nikoga al to narod odobrava pa ja stvarno predlažem da u idućem sazivu uopće ne dolazimo. Npr. koga narod izabere najbolje da se dolazi na posao jednom mjesečno i da nam podignu plaće minimum, ja inače mislim da smo mi potplaćeni, oni koji rade svoj posao ali da se ipak podignu plaće jedno 2 tisuće eura da imamo, koliko je to jedno 4 tisuće eura plaću, opet puno manje nego što imaju zastupnici u Bundestagu, neću ni govorit neke druge zastupnike i da dolazimo jednom mjesečno jer nam se može. Nama se sve može, a u slobodnom govoru ću govorit o kokošima. Mi kažemo varike, kokoške pa narode to ću vama govoriti i nikad vam s ovog mjesta nisam govorio ono što biste vi htjeli čuti jer svatko sa iole normalnijim, normalnijim mozgom, sa nekom vrstom inteligencije, čak može biti emocionalna inteligencija je li, ne mora bit nužno ova koja se najviše spominje, zna kako treba narodu tepati, kognitivna da, kako. Hvala vam potpredsjedniče sabora. Kako treba narodu tepati i da onda narod kaže ajme kako lijepo pričaju ovi političari koji nas vole, koji brinu o nama. A političari uz dužne iznimne jer ih ima, uz dužne iznimke, ne treba nikad generalizirati, pozdrav mladosti. A političari najviše brinu za svoje stražnjice, za svoje karijere, za pare, za uhljebljenja, za pozicije moći i naravno za slušanje svojih gazda jer ako slušaš gazde onda ćeš napredovati i rasti, a ako si buntovnik onda nema za tebe budućnosti. Ako imaš svoje ja, nema za tebe budućnosti, ako razmišljaš sa svojom glavom nema za tebe budućnosti, ako pričaš nešto što se medijima ne sviđa mainstreemu, nema za tebe budućnosti. Možeš biti najradišniji, možeš biti najmudriji, možeš raditi kao pas, dat sve od sebe al nema, napravit će od tebe ridikula, jer to oni rade, zašto? Pa zato jer njih opet plaćaju gazde, njih opet plaćaju centri moći, gazde, znate kad ih je Plenković ono okupio i kad je prstom ovako urednicima medija u Hrvatskoj t, t, t, t, t, t, govorit ćete tako, tako, tako, tako i tako, inače nema para i šta rade ti ljudi? Nekad su novinari, gledajte one dokumentarce, ginuli za slobodu istraživačko novinarstvo. Nekad su istraživali duhansku mafiju, bili uhićeni, vezani čovječe usred ne znam Učke, negdje u šumi s lancima, borili se za istinu. Danas, ima iznimaka, ima iznimaka, danas maca popapala jezik, samo se šuti, dobiva se parica i šuti se i tako ovdje zastupnici, čovječe nas je, koliko, 150-151 u HS. Jedan, dva, tri, četiri, pet, Fjurio šest zastupnika, državni tajnik i njegov suradnik, jadni mi svi skupa. Ali sad ću vam reć, ko god mi napiše bilo koji komentar na društvenoj mreži, ima vas tamo 200 hiljada, sve ću vas blokirat, sve. Znate kako se ovi zezaju, u gospodinu, kaže Miletić blokira sve u go…, da, zašto? Pa zato jer nismo mi krivi, pa nisam ja sam sebe izabrao ovdje, prefercijalnim glasovima i ne znam, pa nisam ja sam sebi dao povjerenje nego ljudi koji me prate rekli su dat ćemo ti povjerenje jer vjerujemo da ćeš nešto napravit, da ćeš raditi, da ćeš se boriti za ono u što i mi vjerujemo, za ono u što mi sanjamo i onda te biramo u HS, ne da ne da budeš nečija curica, lutkica na koncu, ne da budeš nečiji potrčko ili pijunčić, ne, da budeš to što ti jesi Marine. Al ako vas Marin iznevjeri, ajmo govorit ispravnije, ako vas ja iznevjerim vi biste bili budale najveće ako ćete ponovo zaokružit Marina Miletića u VIII. izbornoj jedinici, najveće budale, nema većih budala od vas, moji Riječani, fiumani, Istrijani dragi i stanovnici od Raba, Krka, Cresa, Lošinja, Opatije, pa i ovoga što ste nam priključili Novog Vinodolskog, Bakra i ne znam čega… je jedina istina, to je jedina istina, dakle vi nas birate ovdje i lijepo taj prst okrenite prema sebi i pitajte sebe svoga, ča greš ti na glasovanje ili ne graš, ako ne greš ima da začepiš usta da te ne čujem iduće 4.g. za niš makar se srušila država i pokrali, pokrali i krali i nakrali se i još krali, ima da šutiš i da te ne čujemo, da te ne čujemo. A ako se misliš da ova država vrijedi, momci su ginuli za ovu državu, a ne samo ovi u Domovinskom ratu, nego stotinama godina, stoljećima su naši Hrvati i Hrvatice ginuli za slobodu sloboda, zamislite sloboda, dakle sloboda, pa zar to ne, ne vrijedi sve, svake žrtve da budem slobodan i da biram ono što hoću za mene, za moju obitelj, zar to ne vrijedi svake žrtve, a ekipa ne izađe na izbore i onda plaču poslije. Izađite na izbore kako god, izaberite, HDZ još 500.g. nek vlada, nek ne ostane kamik na kamiku, 500.g. nek vlada, al onda lijepo plačite svi, a ja ću se pobrinut za svoje kćeri i za svoju obitelj, a vi ostanite i plačite ili izađite na izbore, izađi na izbore i zaokruži koga god hoćeš, ima nas jako puno. Ima onih koji, koji podupiru 15-minutne gradove, jedenje laboratorijskog mesa, uništavanje poljoprivrednika, ima onih koji su za obvezu za oduzimanje slobode, birajte koga god hoćete, imate onih koji se bore protiv korupcije, kojima je obitelj svetinja, koji žele slobodu, birajte koga god hoćete, ali izađite na izbore, izađite na izbore za ime Boga dragoga, pa nek bude kako god treba bit ili nek nestanemo, možda treba past do kraja potpuno, pa da onda tek bude uzdignuće. Dakle, nisu europski istražitelji samo u Ministarstvu kulture, policija je jutros upala u Ministarstvo kulture, sad prije pola sata, neće bit samo hapšenja tu, ali Bože moj, šta ako je palo 30 ministara, može još jedan, ha šta sad nego su europski istražitelji i u Jami Sovjak, a pričamo o zagađenju zraka,

pitanje je pronevjera, vrlo loših stvari koje se događaju tamo, a ne samo stanovnici oko Jame Sovjak, Viškova, cijelog područja, nego Rijeka i cijelo šire područje zagađuje se zrak od te jame gdje je 10-ljećima, 10-ljećima, još i Juga je li, pa onda početak Hrvatske, treba otvoreno reć, to nije problem koji je od jučer, se baca opasan industrijski otpad, ne znam koliko je, kažu gotovo 300 tisuća tona je tog kubnog opasnog industrijskog otpada, krcato je tamo tog. Al onda imamo kad pričamo o zagađenju zraka Kaštijun, imamo Županijske centre za gospodarenje otpadom, imamo moju Marišćinu, dakle gdje opet se zagađuje zrak za Riječanke i Riječane, za obitelji s djecom i jutros mogle ste pogledat, sad imamo famozne aplikacije, točno vidimo Rijeka konkretno u crvenom, zagađenje, čestice sve, nije nije dobar zrak koji udišemo. Znamo da nas zagađuju sa različitih strana, Monsanto koji truje jel tako, cijela priča, herbicida, glifosata truju poljoprivredu, vidimo zagađuju nas iz zraka, sve te čestice koje udišemo i sada ovdje mi govorimo o jednom zakonu, okej, to je uredba, mora se uvest unutra, mora se posložit, sve je jasno, ali ja želim još jednom iskoristiti kao narodni zastupnik iz Rijeke, narodni zastupnik dakle VIII izborne jedinice. Ovdje naš županijski vijećnik Josip Katalinić još je u lipnju dobio očitovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i ja ga ovdje imam, ne znam zanima li to medije ili možda imam li kravatu, nemam i gdje sam bio jučer i, i koja maturalna večer ili šta je li, zašto se o ovom ne piše, dakle je postavio vijećničko pitanje i dobio je rješenje da se Riječane truje od nagomilanog otpada u Riječkoj luci, da se zrakom šire otrovne PM10 i druge čestice i taj nagomilani otpad vam je u luci Rijeka on je tamo u luci Rijeka, on je tamo, tone i tone željeza. Mi smo tamo hodočastili gradski, županijski vijećnici, naša Petra Mandić, Sabina Marol, Marija Šegota, Saša Aleksandar Milaković, Josip Katalinić, Zoran Šalov i pokušavali ukazati ministre čovječe mičite to, tu hrpu željeza iz luke Rijeka. Mičite to je u centru grada. A ono što je prestrašno da preko puta tog otpada vam se nalazi bolnica i točno mjesto gdje se liječe naši Riječani sa najtežim oboljenjima od tumora. Znači nije dovoljno što ljudi jadni su bolesni, što trpe nego ih onda još zrakom se zagađuje dodatno preko ovog nagomilanog otpada. Meni je jasno da bit ministar nije lako i pričao sam baš evo prije u nekoj pauzi sa kolegom sa puno većim političkim iskustvom od mene gospodinom Radinom pa smo pričali šta znači bit ministar, šta ne. Ja sigurno neću bit ministar nikada, ne pada mi na pamet ali sam si to birao na koncu kad te netko predložio. Nije ti netko nametnuo. I pozivam sa ovoga mjesta ministra Olega Butkovića pustite Novi list, vaš bilten HDZ-ovski. Tamo ste kumski šef, kum Šeks, nećak kupili i sad svaki dan ko da čitam slikovnicu HDZ-a ono Novi list. Mislim jedino što je dobro da to nitko ne čita osim umirovljenika, mladi ionako više ne čitaju novine. Samo hvalospjevi o HDZ-u i Olegu Butkoviću, najbolje da mu kip napravimo jedan od 20 m na ulazu u grad tamo na Pećinama i na izlazu možemo na drugu stranu, tamo na primjer Kantrida jedno dvadesetak metara pa može i cvijeće nek' se polaže u podnožje tog kipa svaki dan tko god hoće. Ali mi Riječani koji imamo nešto mozga i građani koji razmišljaju svojom glavom bez obzira kojim političkim opcijama pripadali, dakle ne zanimaju nas floskule nego nas zanima da se netko brine o našem zdravlju. I molim ministra Butkovića sposoban je i on i njegova obitelj i brat svi su sposobni, pa vas molim da napravite posao ono što trebate i da maknete otpad koji truje moje Riječane iz moga grada čim prije. Hvala. Gospodin Zvane Brumnić, Klub zastupnika Socijaldemokrata. Nema ga, gubi riječ. Gospodin Darko Klasić, Klub zastupnika Klub zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika to držim posebno da kažem Vladimira Bileka. **Klasić, Darko (HSLS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče iz Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Najveću prijetnju za ljudsko zdravlje i okoliš predstavljaju i lebdeće čestice, dušični dioksid i prizemni ozon. Smatram kako se oko 90% stanovnika u europskim gradovima i skoro 99% 99% stanovnika na globalnoj razini izloženo svakodnevno određenim razinama onečišćenja u zraku koje imaju za posljedicu srčane bolesti, moždane udare, kronične plućne bolesti, tj. bolesti dišnog sustava i rak. Unatoč smanjenju koncentracije štetnih čestica u zraku, te promicanju pametnih gradova, buđenje svijesti o ekologiji i koncentraciji štetnih tvari u zraku su i dalje previsoke. Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su svima nama, pa i cijelom svijetu. Europska unija na ovom području djeluje proaktivno i postavila je dosta visoke ciljeve kako bi se riješili ti problemi. Europski zeleni plan namjerava prostor Europske unije pretvoriti u moderno, resursno, učinkovito i konkretno gospodarstvo i osigurati da do 2050. godine nema neto emisije stakleničkih plinova. Europska komisija zato je i donijela niz prijedloga kako bi se do 2030. godine klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama smanjila neto emisija stakleničkih plinova za barem 55% u usporedbi sa razinama iz devedesetih Kvaliteta zraka i s njim povezani sustavi postaju modernom društvu sve važniji predmet proučavanja kao rastući ekološki i zdravstveni ekonomski problem posebno u razvijenim urbanim centrima. Hrvatska i Europa je gusto naseljena a predviđa se da će 80% građana živjeti u gradovima i u blizini gradova. Gradovi često dijele iste probleme poput loše kvalitete zraka, velike razine buke, emisije stakleničkih plinova, oskudnosti vodom i velike količine otpada. Na prostoru Republike Hrvatske razdoblje snažne urbanizacije i stvaranje masovnih potrošačkih navika obilježava ovo naše vrijeme koje je posljedično tome i utječe na kvalitetu zraka. Ipak u zadnjih nekoliko desetljeća došlo je do općeg podizanja ekološke svijesti stanovnika, pa je pitanje zraka sve češće tema u javnom prostoru, pogotovo jer je to postalo postalo izraženo u Zagrebu i ostalim većim urbanim sredinama kao posljedica emisije iz prometnog sektora sustava obrade otpada i specifičnih industrijskih postrojenja kao što je rafinerija. U Zagrebu je u porastu broj dana sa lošom kvalitetom zraka direktno kao posljedica nekoliko ozbiljnih ekoloških incidenata kao i ne rješavanje odlagališta otpada Jakuševac koji direktno utječe na kvalitetu zraka skoro svih stanovnika Novog Zagreba, ali i ne odgovarajućih prometnih rješenja koja su provedena sa namjerom smanjenja prometa u centru grada, ali su zbog lošeg planiranja zaustavila protočnost prometa, te samim time uzrokovala velike prometne gužve na zagrebačkim ulicama koje za posljedicu također imaju dodatno pogoršanje kvalitete zraka u Zagrebu. Sve suprotno od onih politika za koje je namjera predlagača bila. Zagreb je postao primjer kako ad hoc zelene politike bez ozbiljnog i znanstvenog pristupa mogu postati štetne unatoč namjeri zbog koje su uvedene. Na žalost, iako je prisutan trend podizanja savjesti, svijesti stanovništva po pitanju zaštite okoliša postoji realna opasnost narušavanje kvalitete zraka pogotovo zbog najnovije energetske krize jer građani su prisiljeni iz ekonomskih razloga upotrebljavati kruta goriva koja su jeftinija, ali koja značajno utječu na našu kvalitetu zraka što je posebno izraženo sad tijekom zimskih mjeseci. Također smatramo kako je i jedna od osnovnih djelatnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda praćenje kvalitete zraka, te upravljanje državnom mrežom za praćenje kvalitete zraka te, te mislimo da treba biti nosioci mjerenja kvaliteta zraka. Obzirom da je DHMZ stručno, kadrovski i tehnički onda je logično da provodi spomo… spomenuta modeliranja i stručne analize. Poznato je kako je DHMZ uspostavio sustav modeliranja u procesu uspostave u sklopu proširenja i modernizacije državne mreže za tajno praćenje kvalitete zraka i također smatramo da bi u prijedlogu zakona trebalo uvest kao što sam naveo i u replici i daleko bolje regulirati tj. proširiti postojeći Članak 46. Zakona o zaštiti zraka u kojem se definira i upozorava na potrebu zaštite ljudi u slučaju povećanja koncentracije sumporov… sumporovog dušikovog dioksida te prizemnog ozona i taj članak bi se trebao također nadopuniti sa opasnim povećanjem koncentracije lebdećih čestica PM2,5 i PM10 što je često pogotovo u Gradu Zagrebu. Prosječna izloženost stanovništva onečišćenim tvarima s najvećim dokumentiranim utjecajem na ljudsko zdravlje sitnim lebdećim česticama PM2,5 i dušikovog dioksida trebalo bi se smanjiti u skladu sa najnovijim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Stoga bi uz granične vrijednosti trebalo uvesti i obavezu smanjenja prosječne izloženosti za te onečišćujuće tvari. Na tragu te preporuke je i Svjetska zdravstvena organizacija i amandman koji je donio Europski parlament 13. rujna u prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i vijeća o kvaliteti zraka i čišćem zraka za Europu gdje se pragovi upozorenja aktiviraju u slučaju prekoračenja doze tijekom tri uzastopna dana za čestice PM10 i PM2,5 na mjestu reprezentativnih za kvalitetu zraka. Zaključno, Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti zraka gotovo u svim elementima predstavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU kao i nomotehničkog usklađivanja. U tom smislu HSLS nema drugih posebnih prigovora. Hvala lijepa. Hvala i vama. Gospođa Anita Pocrnić Radošević, Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, područje zaštite zraka uređeno je postojećim Zakonom o zaštiti zraka kojim se određuju nadležnosti i odgovornost za zaštitu zraka, planski dokumenti, praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka, djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka te upravni i inspekcijski nadzor. Zakonom o zaštiti zraka kojim je također prenesena i pravna stečevina EU iz područja kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari u zrak definirano je nadležno tijelo za provedbu učinkovite zaštite i poboljšanje kvalitete zraka, a to je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Postojeći zakon na snazi je od 2022. godine kada je donesen veći broj izmjena i dopuna u odnosu na važeći zakon iz 2019. godine, stoga ću se najprije osvrnuti na ono o čemu smo tada govorili. Određene su nadležnosti i odgovornost dionika u postupku donošenja i provedbe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka. Određena je i nadležnost ministarstva u dijelu donošenja akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka kroz davanje mišljenja o prihvatljivosti koja je sastavni dio odluke o donošenju akcijskog plana. Također jasnije su definirane obveze dionika vezano uz provedbu mjera definiranih akcijskih, akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka. Propisane su jasnije i strožije odredbe vezane uz nadležnosti ministarstva, jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba u postupku donošenja i provedbe akcijskih planova kao i prekršajne odredbe u dijelu koji se odnosi na kažnjavanje čelnica jedinica lokalne samouprave ili Grada Zagreba ukoliko se ne provedu odredbe kojima se uređuje donošenje akcijskog plana, praćenje provedbe mjera, izrada izvješća o provedbi. Napravljeno je i usklađenje određenih pojmova sa novom Uredbom Europskog parlamenta i vijeća iz lipnja 2019. godine o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni direktive i uredbi u dijelu koji se odnosi na distributera, fizičku osobu, obrtnika, proizvođača i uvoznika. Isto tako te 2022. godine uređeno je pitanje izdavanja suglasnosti nadležnog ministarstva za kupovinu i korištenje strogo ograničenih količina proizvoda koji odstupaju od graničnih vrijednosti sadržaja hlapljivih organskih spojeva, a odnosi se na boje i lakove koji se koriste u graditeljstvu u svrhu održavanja ili obnove građevine i starodobnog vozila koja su zaštićena kulturna dobra. Usklađene su odredbe potrebne za provedbu inspekcijskog nadzora od strane inspekcije sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i tržišne inspekcije Državnog inspektorata te definirane prekršajne odredbe za pojedine prekršaje od strane pomorskih objekata na moru čime se dodatno unapređuje sama provedba inspekcijskog postupanja

kao i pravni okvir vezan uz uvjete koje moraju ispunjavati ispitni laboratoriji u pogledu iskustva djelatnika kao i pravni okvir vezano uz norme i mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz malih kućnih ložišta. Bilo je tu još izmjena i dopuna, ali neću sad sve nabrajati nego ću se osvrnuti na današnje prijedloge izmjena i dopuna Zakona o zaštiti zraka. Znači postojećim Zakonom o zaštiti zraka propisane su prekršajne odredbe sa iznosima novčanih kazni koje su definirane u kunama te će se sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH i odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u RH, Vlada RH definirati Vlada RH definirati iznos i u eurima kao službenoj valuti u Hrvatskoj. Iznosi će se definirati sukladno uputi Ministarstva financija za uređenje novčanih kazni u eurima i novčanih iskaza vrijednosti u zakonima, podzakonskim propisima i općim aktima od 23. ožujka 2022. godine primjenom središnjeg pariteta 1 euro je jednako 7,53450 kuna i pravilo zaokruživanja na nižu deseticu. Tijekom provedbe zakona uočeni su nedostatci u propisanim odredbama potrebnim za potpunu provedbu inspekcijskog nadzora pomorskog objekta od strane inspekcije sigurnosti plovidbe i to u nadzoru dijela dokumentacije koja se odnosi na metode za smanjivanje emisije onečišćujućih tvari sa pomorskih objekata. Tu su i dodatni uređaji i oprema koja je ugrađena na pomorskim objektima, a također je potrebno uskladiti i definirati prekršajne odredbe za ta pitanja. Stoga će se ovim zakonom dopuniti i uskladiti potrebne odredbe te dodatno unaprijediti provedba postupanja inspekcije sigurnosti plovidbe pri inspekcijskom nadzoru korištenja navedenih metoda za smanjivanje emisija na pomorskim objektima. Tijekom provedbe također su uočeni nedostaci u odredbama koje omogućuju potpunu provedbu inspekcijskog nadzora od strane državnog inspektorata, a vezano uz definiranje pravnih osoba koje mogu provoditi izradu akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka kao i uz definiranje svih obveza pravnoj osobi za koje je nadležna inspekcija pri nadzoru može narediti otklanjanje uočenih nepravilnosti pri njihovoj provedbi. Zakonom se dodatno unaprjeđuje i olakšava sama provedba inspekcijskog postupanja. Također donosi se pravni temelj za donošenje novog podzakonskog propisa kojim će se nadopuniti i razraditi pravni okvir za provedbu evidencije i praćenja emisija iz motora koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve i motorna vozila, a posljedično tome je potrebno uskladiti uskladiti i definirati i prekršajne odredbe za ta pitanja. Dosadašnje obveze se ne povećavaju i ne uvode se nova davanja, već postojeće obveze za gospodarstvenike koje su i do sada propisane Zakonom o zaštiti zraka ostaju iste. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH i slijedom zaštiti zraka. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Hvala i vama. S nama su učenice i učenici i nastavno osoblje Srednje škole iz Duge Rese. Drago nam je da ste s nama, vidite koliko zastupnika ima, svi ti zastupnici ali i oni kojih nema su sretni što ste vi danas ovdje. Mi ćemo vas pozdrav aplauzom. Hvala. Gospođa Vukovac, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolega. Dakle prema pregledniku registra onečišćavanja okoliša u 2020. godini evidentirano je 6 operatera na području Slavonskoga Broda koji ispuštaju određenu količinu onečišćujućih tvari. Dakle tu je na prvom mjestu ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, oksidi dušika izraženi kao dušikov dioksid i to sve skupa ide u grad. Tu su na prvom mjestu Brod-Plin d.o.o., Đuro Đaković Energetika i infrastruktura, Đuro Đaković trade d.o.o., Hrvatske šume d.o.o., Opća bolnica dr. Josip Benčević te Poduzeće za ceste d.o.o. Udruge građana koje djeluju na području grada Slavonskog Brod itekako zabrinute za stanje okoliša i kontinuirano zagađenje zraka u gradu Slavonskom Brodu, aktivno su tražile u nekoliko navrata, a posebno u primjedbama u vezi nacrta samog akcijskog plana da inspekcija zaštite okoliša godišnje barem jedan ili dva puta izvrši određenu kontrolu tih nekoliko velikih brodskih zagađivača. Ovom zahtjevu još uvijek nije niti jednom udovoljeno. Građani Slavonskog Broda i okolice s onečišćenjem zraka bore se duže od 14 godina. Toliko dugo upozoravaju na nemoguće uvjete života, na ugrozu njihova ustavom zagarantiranog prava na zdrav život. Mene zapravo zanima, a iščitavajući ovaj prijedlog zakona hoće li ove izmjene i dopune donijeti nešto korektno i konkretno za same građane Slavonskog Broda, hoće li ove izmjene definirati što moraju i trebaju odgovorni odraditi kako bi bilo omogućeno i Brođanima konzumiranje njihovih ustavnih prava, dakle na 1. mjestu govorimo o pravu na zdrav život i pravu na čist zrak. Određene promjene se mogu očekivati ali nešto korektno i konkretno prema njima, ja to ovdje ne iščitavam. A u posljednjih nekoliko godina grad Slavonski Brod na karti Europske agencije za okoliš, kontinuirano je zapravo u onih top 6 najonečišćenijih gradova EU upravo po kvaliteti zraka. Štoviše prošle godine dakle od 375 gradova EU-a upravo je Slavonski Brod završio na neslavnom 1. mjestu i to upravo zbog koncentracije onih štetnih lebdećih čestica PM 2,5. Iza grada Slavonskog Broda tu su se našli naravno oni višegodišnji šampioni iz Poljske među njima i grad Krakov i nekoliko gradova iz Italije između ostalih Cremona i Padova no nas naravno brine naš grad Slavonski Brod. A čl. Ustava i to 70-im definirano je, a to smo nekoliko puta ponovili u ovom visokom domu je kako država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Dakle istim člankom definirano je i kako je svatko dužan u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, zaštiti zdravlja odnosno same prirode i ljudskog okoliša, učinkovitost zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, dakle osiguravaju i Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, ali i sva ona predstavnička, izvršna tijela jedinica lokalne lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave unutar svoje ali i ovim zakonom kojeg danas mijenjamo određenih nadležnosti. Agonija dakle sa onečišćenim zrakom u Slavonskom Brodu traje dugi niz godina i naši Brođani zapravo i dan danas još uvijek ne znaju tko tko je od ovih navedenih institucija odgovoran za to katastrofalno stanje zraka u Slavonskom Brodu. I zapravo ja danas ponovno postavljam pitanje, a znam da je državni odvjetnik, oprostite državni tajnik itekako upoznat sa ovim problemom jer smo ga svaki puta kad god smo za to dobili priliku s tim temama ne ne samo gnjavili, opterećivali, doista smo se obraćali i zastupničkim pitanjima i na sve moguće načine na koje imamo pravo kao zastupnici. Dakle, mene zanima da li vi kao državni tajnik možete kao jedan od čelnih ljudi u Ministarstvu zaštite okoliša aktivirati aktivirati same inspekcije, dakle Inspekciju zaštite okoliša i zatražiti kontrolu rada ovih najvećih zagađivača zraka u gradu Slavonskom Brodu jer bi to bio jedan konkretan potez kojeg građani Slavonskog Broda zaslužuju. Logično postavlja se pitanje zapravo zar je moguće da su propisi koji u našoj zemlji uređuju ovo područje, ali podsjetit ću mi smo ovaj zakon i nedavno mijenjali, dakle Zakon o pravu na čist zrak. Da li su naši propisi toliko nekvalitetni da punih 14 godina omogućavaju konstantno ignoriranje, potpuno ignoriranje ovog problema u gradu Brodu. Dakle, informacije o zagađenju zraka u Slavonskom brodu uključene su čak i u poglavlje o ljudskim pravima i okolišu u okviru godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za prethodnu godinu i to ono koje je sačinila kuća ljudskih prava, zatim centra znanja u području zaštite i promicanja ljudskih prava. Čak je porazno i ono Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka državnog hidrometeorološkog zavoda. Izvješće pučke pravobraniteljice o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama ističe kako se u Hrvatskoj zapravo nedovoljno primjenjuje načelo održivog razvitka s obzirom na to da se zahtjevi zaštite okoliša često stavljaju u drugi plan u odnosu na društveni i gospodarski razvitak. Iako Hrvatska svojim brojnim strateškim dokumentima načelno iskazuje opredjeljenje za onaj nisko ugljični i zeleni razvoj u skladu sa zahtjevima EU, dakle Strategija nisko ugljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. donesena 2021. pokazuje konkretan nedostatak ambicije i političke odlučnosti, a u nekim segmentima čak i neusklađenost i suprotnost s pravcima razvoja EU. A povodom objave prijedloga strategije okolišne organizacije su svojedobno istaknule kako su iz njega zapravo planirale i nadale se da će iščitati planira li Vlada Republike Hrvatske u proces energetske tranzicije uključiti principe pravednosti, uključujući EU mehanizam za pravednu tranziciju, međutim udruge kažu da ipak to nisu iščitale. Između ostalog nisu niti iščitale itekako bitan podatak kako će se zbrinuti radnici u sektorima koje je potrebno dekarbonizirati, ublažiti one socioekonomske posljedice tranzicije koje nepobitno slijede iz sveg tog procesa. Sredinom 2021. usvojen je Zakon o gospodarenju otpadom koji prenosi određene dijelove EU direktive o jednokratnoj plastici, a kojim se zabranjuje lagane plastične vrećice i neki jednokratni plastični predmeti okolišne udruge i tada su naglašavale da ovaj zakon propušta osigurati orijentaciju i prijelaz na višekratnu upotrebu i sustave za ponovno punjenje, a ne samo zamjenu plastike materijalima za jednokratnu upotrebu čime bi se zapravo potaknulo ono istinsko kružno gospodarstvo. Dakle, a to a to govori zapravo o ignoriranju onih koji se ovakvim temama aktivno bave. Također govoreći o provedbi inspekcijskog nadzora od strane Državnog inspektorata, a vezano uz definiranje pravnih osoba koje mogu provoditi izradu akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka kao i uz definiranje svih obveza određenoj pravnoj osobi koje nadležna inspekcija pri nadzoru može narediti moram istaknuti da uvijek zaboravljamo ono ključno pitanje sa kojim se suočava Državni inspektorat, a to je nedostatak kadrova, nedostatak resursa unutar samog DIRH-a. O tome se isto tako rijetko govori, a taj problem postaje sve očitiji. Ponekad treba saslušati što kažu i sami inspektori prije negoli se krene sa izmjenama zakona. Često su nam propisi vrlo kvalitetni i dobri, ali zapravo onda ih na terenu nema tko provoditi u djelo. Zahvaljujem. Hvala. Gospođa Marina Opačak-Bilić ima svoju pojedinačnu raspravu. Izvolite. same izmjene zakona koliko vidimo dakle prije svega jer zbog konverzije kune u euro i evo zbog ovih dijelova gdje ste išli na to da se, jel' uvaže prijedlozi inspekcije vezano za pomorske odredbe i to je svakako nešto što pozdravljamo i općenito, dakle treba reći da i dosadašnje odredbe samog Zakona o zaštiti zraka su uglavnom dobre. Dakle, mi imamo dobar zakon koji evo koliko vidimo i na primjeru Slavonskog Broda se zapravo u praksi i ne primjenjuje u potpunosti i zapravo se upravo taj problem Slavonskog Broda ne rješava adekvatno. Stoga ću danas svakako iskoristiti priliku, iako evo kažem ovaj dio koji se zapravo mijenja u samom zakonu je prihvatljiv, ali svakako želim napomenuti neke stvari vezane evo uz moj grad. Kao što sam rekla ranije u replici, dakle prije 2 mjeseca sam organizirala i okrugli stol upravo ovdje u HS kako bi se evo konačno zapravo dobila prilika da se raspravlja i otvoreno raspravlja o tome što i koliko se čini kako bi se smanjilo onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu i zapravo su bili pozvani svi relevantni akteri i Ministarstvo gospodarstva koje evo, Ministarstvo gospodarstva i Brodsko-posavska županija između ostalog se nisu odazvali, pozivi su bili uredno svima, svima dostavljeni, ali evo još je u tom periodu zapravo bio i prošli ministar, tako da evo očekujemo svakako od novog ministra koji je dakle došao nakon, nakon tog održavanja Okruglog stola da će, može ipak puno ozbiljnije shvatit, shvatit ovaj problem, a kažem Okrugli stol je bio upravo organiziran kako bi se zapravo svi ti relevantni akteri potaknuli na, na, na dijalog i na zajedničko djelovanje i da bismo evo zapravo pregledali i dosadašnje, ali i raspravili i o svim budućim aktivnostima koje bi doprinjele što boljem i što kvalitetnijem zraku u Slavonskom Brodu. Nažalost, već godinama, dakle još od 2008., već 15.g. traje to zagađenje, mi konstantno vidimo prebacivanje te loptice odgovornosti, pa evo i u samom odgovoru na repliku dakle vi ste, vi ste meni jel spominjali ulogu grada Slavonskog Broda jel nadležan za provedbu akcijskog plana, dakle ministarstvo konstantno prebacuje na grad, grad na ministarstvo i zapravo mislim da je došlo vrijeme da se tu stane na loptu i da se prestane sa tim prebacivanjem odgovornosti nego da se upravo skupe, skupe svi ključni akteri i da se krene raditi na, na mjerama koje će zapravo doprinjeti što prije boljem, boljoj kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu. Mislim da ministarstvo može učinit puno više kad govorimo o tome da grad Slavonski Brod bi trebao dobit jedan, ajmo tako reć, poseban status kad se govori o sufinanciranjima recimo promjene načina grijanja, dakle uvođenje zapravo grijanja u kućanstvima sa manje štetnim, štetnim emisijama. A svakako treba spomenut danas zapravo kad govorimo o tom nekakvom prebacivanju odgovornosti zapravo lošoj poruci koja se šalje, treba spomenuti svakako da se primjerice Povjerenstvo za praćenje kontrole zraka u Slavonskom Brodu koje je osnovano upravo od strane vašeg ministarstva, zapravo sastaje u prosjeku svake 2.g., što je potpuno neprilagođeno stanju na, stanju na terenu i mislim da bi se i tu vi možda trebali malo više evo, evo potaknut jer prekoračenja su svakodnevna i doista se evo sukladno situaciji to povjerenstvo povjerenstvo jako, jako rijetko sastaje. Jednako tako HZJZ Brodsko-posavske županije i samo Ministarstvo zdravstva zanemaruju zapravo obvezu izvještavanja evo o Studiji utjecaja lošeg zraka na, na zdravlje ljudi i evo ta studija dakle još od 2016.g. izostaje. Konkretno, u Slavonskom Brodu dakle postoje dvije mjerne postaje, jedna je aktivna od 2010.g., jedna od 2014. i one dakle konstantno svakodnevno prikazuju nedopuštene vrijednosti, u prosjeku je u jednoj godini 45% vremena vremena zrak u Slavonskom Brodu onečišćen i to nije situacija koja traje neki mali period nego tako već evo 15.g. otkad, otkad se zapravo i mjeri i kao što smo evo i čuli ranije dakle i sama zapravo analiza Europske agencije za, za okoliš, Slavonski Brod nažalost svrstava već godinama dakle u onih top 5 najzagađenijih gradova u Europi, dakle bili smo i treći, ja čak mislim jednom i jedne godine i prvi da smo bili, što je evo doista zabrinjavajuće, a kažem s druge strane jako malo te povratne informacije upravo od nadležnih institucija, jako, jako malo vidimo. Jednako tako udruge koje se, koje su se angažirale kako bi se ukazalo na taj problem, kako bi se došlo do nekog rješenja zapravo svakodnevno izvještavaju, jednako tako i vas ministarstvo i nas zastupnike, dakle taj isti mail koji dobijem i ja i evo kolegica Vukovac, jednako tako dobije i vaše ministarstvo i dakle ja ne znam dal je prošao možda jedan ili dva dana u godini od 365 dana da ne dobijemo mail i o stanju i o kakvoći zraka i o indeksima zagađenja i doista ta jedna razina ignoriranja koji doista aktivno žele da se, da se pristupi rješavanju problema je onako u najmanju ruku da kažem ovaj neugodna evo i meni kao osobi koja sudjeluje i koja čita te mailove, mislim da bi ministarstvo barem ponekad trebalo dat nekakav odgovor. A što se tiče zapravo samih razina, razina onečišćenja, naravno Slavonski Brod bilježi dakle konstantno evo već 15.g. dakle zrak druge i treće kategorije, što zapravo označava zrak iznimno loše kvalitete i najveći, najveći problemi zapravo i jesu te PM čestice 2,5 i 10 mikrometara, a osobito ove 2,5 koje su jako male i koje imaju veliki utjecaj na zdravstvo, dakle tako vrlo sitne lako uđu u organizam i zadržavaju se naravno, s obzirom da su jako sitne mogu zapravo uć i u krvožilni sustav i uzrokovat ozbiljne, ozbiljne zdravstvene probleme i mislim da je to zapravo pitanje broj jedan zbog kojeg uopće trebamo, trebamo pristupit što hitnijem i što bržem pronalasku rješenja za, za što bolji zrak u Slavonskom Brodu. A evo samo bi dakle napomenula nekakve mjerne, mjerne dakle u Slavonskom Brodu zrak je konstantno i svaki dan zagađen, a recimo razine PM čestica u, jel u mikrogramima po, po kubnom metru često iznose i do 180, 190 mikrograma po kubnom metru, što je iznimno onečišćen zrak. Evo, primjerice, samo ove zime imali smo 11 puta, dakle 11 dana smo bili u tom, tako reći u iznimno ljubičastoj boji, dakle to je iznimno loš zrak, dok je, primjerice, recimo, u Osijeku za vrijeme požara u Drava Internationalu izmjereno 116 mikrograma po kubnom metru, a primjerice, u Zagrebu prilikom urušavanja Jakuševca mjerenje je zabilježeno, dakle 115 gr po metru kubnom, što su daleko niže vrijednosti od onih koje su u Slavonskom Brodu i ovdje su dakle Osijek i Zagreb bile privremeno u, je li, u izvanrednim, nesretnim, je li, okolnostima, dok su u Slavonskom Brodu, dakle konstantno svakodnevno, evo, imamo mjerenja koja su daleko iznad svih svih prosjeka, tako da evo, svakako za kraj ove rasprave želim napomenuti da se nadam, evo, i ja, a i svi Brođani se nadamo i očekujemo da ćemo u budućnosti zapravo vidjeti puno aktivniji pristup, bolji dijalog i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, jednako tako i Ministarstva zdravstva jer kažem, to je ipak ono najvažnije jer znamo da sve ovo utječe na zdravlje, pojavljuju se i glavobolje i vrtoglavice i alergije i respiratorne bolesti, samim time da ćemo vidjeti bolju aktivnosti i samog Grada Slavonskog Broda u provedbi akcijskog plana, jednako tako i suradnju Brodsko-posavske županije. Evo, Hvala lijepa. G. Tomislav Okroša, replika. A, pardon, Vukovac, da, oprostite, gđa Vukovac, replika, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući, dakle kolegice Opačak Bilić, ja vam moram čestitati zapravo na vašim dosadašnjim svim poduzetim aktivnostima kako bi riješili taj problem u gradu Slavonskom Brodu koji traje punih 14 godina i koji doista jako daleko seže. Mnogi nisu svjesni da djeca pate, da nam se ljudi iseljavaju, stariji ljudi obolijevaju, sve je teže disati. S druge strane, nama se čini da smo poduzeli sve, Ustav je jasan, propise, ajde, evo, mijenjamo, dorađujemo, radili smo raznorazne i prosvjede i različite aktivnosti, udruge su se su se tu aktivirale, međutim, mi punih 14 godina zapravo tapkamo u mjestu. Čak nam i Europa nameće određene više standarde, ali mi ne nalazimo, ne dolazimo do rješenja. Moje pitanje vama je, nakon održanog stola, okruglog stola gdje su se zapravo odazvali relativno, odazvali su se oni koje ste pozvali, mislim da nisu svi, ali nebitno, jeste li zaključili da smo na tragu rješenja konačno? Zahvaljujem. **Radin, Furio Hvala lijepo kolegice Vukovac. Pa prije samog odgovora, samo bi se još osvrnula na ovo što ste rekli, dakle i ustavno zapravo je, ustavna odredba je i zapravo je zagarantirano pravo na čisti zrak, pravo na pravo na zdravlje, što je u ovom slučaju građanima Slavonskog Broda, ne možemo baš reći da je u potpunosti omogućeno i nažalost to traje predugo. Da li sam nakon okruglog stola vidjela nekakve pomake? Pa iskreno i ne, nažalost. Kažem, drago mi je da sam, evo, potaknula i da je barem jedan korak učinjen, ali tu ne trebamo i ne smijemo zapravo stati. Ja se nadam da će u budućnosti bit i još aktivnosti, evo i ova rasprava je zapravo prilika da istaknemo tu temu, ali uvijek, evo imamo tu raspravu, mi zastupnici iz Broda se javimo i to zapravo ostaje na tome. Tako da, evo, molim ovim putem i ministarstvo, dajte poslušajte glas građana Slavonskog Broda. (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Evo, poštovana zastupnica Opačak Bilić, kako ste rekli, dolazite iz Slavonskog Broda, i sam imam dosta prijatelja iz tog lijepog grada i znam koji su problemi unazad više tih desetaka godina bili oko kvalitete zraka. Rekli ste mi da rafinerija ne radi, da je zrak i dalje zagađen, što je jedan veliki problem i shvaćam vaše težnje i ustrajnost koju imate i pokazujete da se taj problem rješava. Vidli smo ovih dana unazad nekoliko mjeseci dosta tih, po meni velikih ekoloških katastrofa, jedna od njih je i ovoga, ova katastrofa koja se dogodila na odlagalištu otpada Jakuševec gdje je osim direktnih posljedica po radnika nastavljeno mjerenje kakvoće i kvalitete zraka, gdje je vidljivo da je zrak izuzetno onečišćen, ne samo na Jakuševcu, nego i okolnim tako da, evo, apeliram na jače ulaganje i od strane ministarstva za pametna zelena digitalna rješenja i smatrate li da u ovom vremenu koje je pred nama će ipak doći bolja vremena? (Nezavisni)** Hvala lijepo. Dakle sad kako reći da baš ne, ne nađe se netko uvrijeđen, ali kada su, evo, situacije da je zagađen zrak u Zagrebu ili u nekim većim mjestima, dakle to je konstantno postaje aktualna tema u medijima, dok primjerice, zagađenje u Slavonskom Brodu koje traje 14 godina se povremeno tu i tamo spomene i zapravo mislim da i mediji mogu imat puno veću ulogu kad bi ovu temu digli zapravo na razinu na koju se neke druge teme, a što se tiče samog zagađenja u Zagrebu, dapače i na to treba reagirati, ali kao što sam spomenula i u pojedinačnoj raspravi, dakle to je zagađenje znatno, znatno manje i je li, privremeno trajalo od onih zagađenja i od onih mjernih vrijednosti koje se već godinama evo, broje u Slavonskom Brodu i trenutno u Sl. Brodu iako se zagađenje ne osjeti, ono je zapravo prisutno i jako utječe na zdravlje. Replika poštovane zastupnice Puljak. **Puljak, Marijana (Centar)** Evo, poštovana kolegice, iskoristit ću vašu, repliku zapravo na vaše izlaganje da upozorim na jedan problem kvalitete zraka u Splitu u kvartu Brda, zapravo radi se o onečišćenju zraka zbog čestica, kažu i arsena i nikla koje nastaju zbog istovarivanja tereta u Sjevernoj luci. Ali za što želim upozoriti evo i kasnije u završnom ću kazati da Državni inspektorat je radio inspekciju i gradu Splitu do dana današnjeg ne žele dostaviti nalaz te inspekcije. Evo zašto? Možemo li i zakonski regulirati da nalazi inspekcije u ovakvim slučajevima budu javno dostupni. Dakle, grad Split na ne znam koliko traženja do danas nije dobio nalaze Državne inspekcije što onda pobuđuje sumnju u građanima šta se tu zapravo događa. Evo hvala. Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala lijepo. Pa evo ja se nadam da grad Split neće sa određenim protekom vremena zapravo postati i biti u ovoj kategoriji zapravo grada Slavonskog Broda i nadam se da ćete puno prije, tj. jednako brzo da ćemo u istom vremenu uspjeti zapravo riješiti problem i doći do rješenja za kvalitetniji zrak i da će zapravo svi oni koji su nadležni i koji trebaju reagirati zapravo i reagirati. I upravo to jest ključni problem, dakle nedovoljna zainteresiranost od strane ministarstva prvenstveno i ključno Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ali kažem jednako tako i Ministarstvo zdravstva ima iznimno važnu ulogu po pitanju zagađenog zraka, a kažem dakle studije utjecaja zraka na zdravlje ljudi u Slavonskom Brodu, dakle izostaju još od 2016. godine što je sramotno, dakle znamo da je povećan broj oboljelih osobito djece i od alergija i od respiratornih bolesti. Ali evo upravo zapravo ta nezainteresiranost i nedjelovanje evo nadam se da će biti na boljoj razini, … …/Upadica Reiner: Hvala./… … da ćete proći puno bolje od Broda. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Završno će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Tomislav Okroša. Izvolite.

Nama je izuzetno bitan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Zašto govorim da je izuzetno bitan? Pa smatram da dosta nas olako

Slušao sam cijelu raspravu i definitivno smatram da su se neke stvari pomaknule prema naprijed, ali isto tako shvaćam i apele apele ovdje saborske zastupnice gospođe Opačak-Bilić koja dolazi iz Slavonskog Broda gdje znamo da je u posljednjih tih 14 godina je zrak izuzetno zagađen. Područje zaštite zraka uređeno je postojećim Zakonom o zaštiti zraka kojim se određuje nadležnost i odgovornost za zaštitu zraka, planski dokumenti, praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćivanja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka, djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari u zrak, informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka te upravni i inspekcijski nadzor. Nadalje, važećim Zakonom o zaštiti zraka propisane su i prekršajne odredbe sa iznosima novčanih kazni koje su definirane u kunama, te sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj potrebno definirati iznose u eurima kao službenoj valuti u Republici Hrvatskoj. Tijekom provedbe Zakona o zaštiti zraka uočeni su manji nedostatci u propisanim odredbama potrebnim za potpunu provedbu inspekcijskog nadzora pomorskog objekta od strane inspekcije, sigurnosti plovidbe i to u nadzoru dijela dokumentacije koja se odnosi na metode za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari sa pomorskih objekata kao što su dodatni uređaji i oprema koja je ugrađena na pomorskim objektima a posljedično tome je potrebno uskladiti i definirati prekršajne odredbe za ta pitanja. Također su uočeni nedostaci u odredbama koje omogućuju potpunu provedbu inspekcijskog nadzora od strane Državnog inspektorata, a vezano uz definiranje pravnih osoba koje mogu provoditi i izradu akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka kao i uz definiranje svih obveza pravnoj osobi za koje nadležna inspekcija pri nadzoru može narediti otklanjanje uočenih nepravilnosti pri njihovoj provedbi. Stoga će se ovim prijedlogom zakona dopuniti i uskladiti potrebne odredbe, te dodatno unaprijediti provedba postupanja inspekcije sigurnosti plovidbe pri inspekcijskom nadzoru korištenja navedenih metoda za smanjivanje emisija na pomorskim objektima. Konkretno to znači da će se prijedlogom zakona definirati iznosi prekršajnih kazni u eurima, dopuniti odredba kojom se dodatno definiraju pravne osobe koje mogu provoditi poslove izrade akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka, dopuniti odredba kojom se definira obveznik koji mora osigurati provedbu Odluke o mjerenjima posebne namjene. Dodatno se usklađuje i nadopunjuje i pravni okvir za provedbu evidencije i praćenje emisija iz motora koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve i motorna vozila. Definiranje kretanja za evidenciju emisija onečišćujućih tvari u zrak i pokretnih izvora, upis podataka u pokretnim izvorima u registar, način i rok dostave izvješća o emisijama, te usklađivanje i definiranje prekršajnih odredbi. Dopunit će se okvir nadležnosti, tj. dodatna prateća dokumentacija vezana uz pregled pomorskog objekta od strane nadležnog tijela Republike Hrvatske, te prekršajne odredbe u dijelu koji se odnosi na kažnjavanje odgovornih osoba na pomorskom objektu. Dopunit će se odredba o definiranju svih obveza pravnoj osobi za provedbu aktivnosti koje proizlaze iz važećeg Zakona o zaštiti zraka i za koje pri nadzoru nadležna inspekcija Državnog inspektorata može narediti otklanjanje uočenih nepravilnosti pri njihovoj provedbi. Dodatno se kroz novi podzakonski propis razrađuje i nadopunjuje i pravni okvir za provedbu, evidenciju i praćenja emisija iz motora koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve i motorna vozila, a posljedično tome je potrebno uskladiti i definirati prekršajne odredbe za ta pitanja. Dakle, upravo će se ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka odgovoriti na manje nedostatke koji su se pokazali kroz primjenu zakona čime se osigurava efikasna primjena i postizanje ciljeva Zakona o zaštiti zraka. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prije nastavka pozdravimo na galeriji učenice i učenike Srednje škole iz Čakovca. A sada će završno u ime zastupnice, Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom govorit poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite. Evo, zahvaljujem. Dakle iskoristit ću raspravu o ovom Zakonu da upozorim javnost, evo i sa ove pozicije i sa saborske govornice na slučaj onečišćenja zraka u gradu Splitu na području gradskog kotora Brda odnosno na području Sjeverne luke koja je, je li, teretna luka na kojoj se događa istovarivanje raznih vrsta tereta i zbog tih čestica koje se pri tom istovarivanju odlaze zapravo u zrak, građani, evo, dugi niz godina trpe na razne načine, se ne razumije./... onečišćeni, ali i zrak je i upitne kvalitete, Grad Split je naručio i mjerne stanice i mjeri kvalitetu zraka, uključen je i Državni inspektorat ali ono što je problem, evo, Grad Split, do dana današnjeg te nalaze, dakle izvještaj Državnog inspektorata, izvještaj njihove inspekcije nije dobio na uvid iako je nekoliko puta tražio taj uvid i zapravo je to nedopustivo, ja bih rekla. Dobili su nekakve parcijalne izjave, ali sami cijeli izvještaj nije dan na uvid javnosti i to je ono što bih htjela zapravo upozoriti, ako je ikako moguće i zakonski zapravo utvrdit da nalazi takvih vrsta inspekcije moraju biti dostupni, dostupni javnosti. Ono što smo dobili zapravo od Državnog inspektorata je potvrda da je provođenjem njihovih analiza i uzorkovanja, je li, rasutih tereta u toj slobodnoj zoni luka Split, da je nepobitno utvrđeno da svi uzroci rasutog materijala sadržaju arsen i nikal i to zaista nije dopustivo i predstavlja opasnost za građane. Dakle evo, jedno još upozorenje i pozivam i glavnog državnog inspektora da se odazove upitima Grada Splita, da se odazove upitima građana da svoje nalaze podastrije javnosti, da se točno odredi što je uzrok ovakvih onečišćenja i kako ih se može spriječiti. Grad Split je nedavno, evo, čini mi se, na prošloj sjednici gradskog vijeća donio kratkoročni akcijski plan, što može, je li, po zakonskim ovlastima, kratkoročni akcijski plan za saniranje ono, dakle što se može sa razine grada uopće odrediti i narediti onečišćivačima. Oni su dužni, je li, provesti i financirati mjere za smanjivanje onečišćenja zraka, utvrđenih u tom kratkoročnom akcijskom planu, ali kažem, evo pozivam Državni inspektorat da cijeli puni nalaz dostavi javnosti da se zapravo vidi je li taj kratkoročni akcijski plan uopće primjeren i dovoljan, je li, da sanira svu štetu koja nastaje pri rasipanju ovog tereta. Evo, zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora poštovani gospodine Radin, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen,

poštovane kolegice i kolege.